Zahvaljujem predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnikom, iskoristila bih ovu priliku da vas zamolim pošto ste dosta dobro upoznati sa mnogim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju građani opštine Lazarevac, ali i pripadnici MUP-a da imate razumevanje i nastavite za započetom procedurom vezanom za izgradnju nove policijske stanice u Lazarevcu kako bi se ovaj projekat uspešno realizovao.Ovom prilikom bih vas upoznala sa trenutnom situacijom i činjenicom da je PU u Lazarevcu podeljena u dva nezavisna objekta, tako da se u jednom objektu obavljaju poslovi vezani za izdavanje putnih isprava, prijava i odjava prebivališta i izdavanje ličnih karti, vozačkih dozvola, kao i registracija vozila.Veliki problem sa kojim se suočavaju pre svega zaposleni u tom objektu jeste nedostajanje adekvatnog prostora za arhiviranje predmeta koji se bukvalno nalaze svuda i verujte da ne preterujem kada kažem da su zaposleni zatrpani tim predmetima, što indirektno utiče i na naše građane koji često moraju i po nekoliko puta da dođu u PU kako bi izvadili neophodna dokumenta.Takođe, jedan od problema sa kojima se suočavaju i zaposleni i građani, posebno u letnjem periodu kada su visoke temperature i frekvencija ljudi znatno povećana usled godišnjih odmora jeste mali prostor i nedostatak ventilacije, tako da su uslovi i za zaposlene, a i za građane krajnje nehumani. Verujte da je lakše biti napolju, ispred na 35 stepeni na asfaltu nego biti unutar prostorija.U drugom objektu koji se nalazi preko puta smeštena je policijska stanica gde situacija nije ništa bolja, jer u prostorijama ne većim od osam do deset kvadrata sedi u proseku tri inspektora.Rukovodstvo opštine u prethodnom periodu je uradilo idejni projekata koji je dobio odobrenje od Direkcije policije. Opština je takođe obezbedila zemljište, a u toku je i izrada urbanističkog projekta.Mi

opštine Lazarevac još jednom bih vas zamolila da pokušate da nađete način da nastavite sa ovim projektom i da se izgradi nova policijska stanica koja će imati značajan doprinos za sve građane opštine Lazarevac. Zahvaljujem na razumevanju.

kolege narodni poslanici, umesto da kako sam planirao svoje obraćanje počnem pohvala na račun pre svega predsednika Aleksandra Vučića, vas, ministre Vulin, premijerke Brnabić, da pripadnicima MUP-a i BIA da pripadnicima MUP-a i BIA čestitam na ostvarenim rezultatima u borbi protiv najgoreg i najmonstruoznijeg oblika organizovanog kriminala, ja moram u svoje ime, u ime svojih kolega da uputim izvinjenje i vama ministre i predsedniku Vučiću, ali pre svega građanima Srbije, i to najviše onima sa prostora južne srpske pokrajine KiM koji su juče u ovom zdanju ničim krivi bili izloženi najstrašnijim uvredama od strane poslanika Šaipa Kamberija.Sluteći po kontekstu njegovog obraćanja, ali i SMS porukama koje smo dobijali od ljudi koji su gledali prenos, čuli smo da se radi o iznošenju

Slobodana Miloševića, ali i celokupne države Srbije. Jedan deo poslanika se oštro pobunio pošto nam nije omogućeno da čujemo prevod koji, da građani znaju, još uvek službeno nismo ni dobili. Tada smo od strane predsednika parlamenta javno prozvani da nam smeta poslanikovo obraćanje na maternjem jeziku.Ne, nama nije smetalo na kom jeziku se poslanik već šta priča dok se obraća. Smetalo nam je što je Srbiju upoređivao sa nacističkom Nemačkom, ministra sa Gebelsom, optuživao predsednika Vučića da podržava fašizam u Srbiji, a bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića Slobodana Miloševića da je vršio silovanja, ubistva i progon stanovnika KiM, ali da budem iskren najviše nam je smetalo što za razliku od nas predsednik parlamenta nije upozorio poslanika Kamberija da ne može da zloupotrebljava institut poslaničkog pitanja i iznosi takve gnusne laži.Ajde laži.Ajde da preko ovih laži i uvreda i pređemo, ali kako da pređemo preko ćutanja predsednika parlamenta na pretnju poslanika Kamberija da bi Srbi na prostoru KiM mogli da osete nekakve recipročne mere? Šta to Srbi sa prostora KiM mogu da osete, a da nisu osetili tokom poslednje tri, četiri decenije? Ubistva, progon, paljenje imovine, zlostavljanje, nema toga što taj jadni narod nije doživeo i preživeo.Zato, još jednom osećam obavezu da se svima vama u svoje ime i ime svojih kolega izvinim za jučerašnji skandal i sramotu.Kada govorimo o potvrđivanju Sporazuma sa Kraljevinom Lesotom i saradnji u oblasti odbrane moram da izrazim svoje zadovoljstvo. Mi države ne možemo i ne smemo deliti na velike i male, čine.Kraljevina Lesoto je poslednjih par godina u dva navrata pokazala da je iskren prijatelj države Srbije, njenog naroda prvo povlačeći priznanje lažne države Kosovo, a potom glasajući protiv prijema iste te lažne države u Interpol. To je čin koji Srbija nikada ne sme da zaboravi i to je razlog da unapredimo našu saradnju, ne samo u oblasti odbrane, već i svim drugim oblastima.Kada govorim o potvrđivanju Sporazuma o saradnji sa Republikom Severnom Makedonijom u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata, osvrnuću se pre svega na migrantsko pitanje u globalu i posebno bih želeo da istaknem da je, slobodno mogu reći, maksimalno odgovorna politika koju su svi nadležni pojedinci i državni organi počevši od predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, premijerke, celokupnog sastava poslednje dve ili čak i tri vlade, vas gospodine ministre koji ste jedno vreme bili direktno zaduženi za to pitanje, znači nadasve odgovoran pristup svih vas rešavanju migrantskog pitanja doveo do toga da kroz Srbiju prođe više od milion migranata, a da se ni jednog trenutka ne dovede u pitanje bezbednost naših građana, ujedno poštujući osnovna ljudska prava migranata iako smo svi svesni da je među tim migrantima bio i zavidan broj terorista i ekstremista.Ovaj sporazum u svakom slučaju je jedan veliki korak napred

mi je drago što je ministar Vulin danas ovde sa nama pošto stvarno želim da pohvalim ono što su svi ministri odbrane i unutrašnjih poslova, počevši od 2012. godine i ministarskog mandata današnjeg predsednika Aleksandra Vučića, pa evo sve do vas gospodine ministre, poslednjih godina

bih pohvalio i sve što je učinjeno na poboljšanju standarda pripadnika snaga bezbednosti kako kroz uvećanje zarada, tako i kroz rešavanje stambenih pitanja pošto su upravo ti ljudi, pripadnici snaga bezbednosti, prethodnih godina i decenija podnosili najveći teret i svojom svakodnevnom borbom i zalaganjem najviše doprineli da Srbija postane mnogo bezbednije i sigurnije mesto za život, a upravo od njih i očekujemo da u budućnosti budu garant našeg našeg bezbednog i spokojnog života u Srbiji. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Gospodine Torbica, na temu pitanja da li je prevod dostavljen ili nije, upravo sam proverio, stručne službe tvrde da su posle intervencije jutros, na poslaničke grupe, uputile dopis ekspedicijom koji sadrži prevod koji je dostavio sam narodni poslanik Šaip Kamberi. Tako da, za vašu informaciju i svih ostalih, ono što ste dobili ili ćete dobiti na kancelariju, je prevod za koji i sam narodni poslanik Šaip Kamberi tvrdi da predstavlja njegove reči, pa da možete u skladu sa tim i da se postaviti prema tom sadržaju.Gospođo Paunović, imate reč. Hvala najlepše.Iskoristiću pravo na repliku, ne zato što mislim da kolega Torbica nije u pravu kada insistira na prevodu nečega što niko od nas, pa ni građani Srbije u većinskom delu nisu razumeli. Prevod još uvek nije stigao, da, upravo smo i mi proveravali da li imamo sve navode šta je tačno kolega Kamberi rekao, ali ono na šta moram da reagujem jeste činjenica da predsednik Skupštine Srbije nije mogao da predvidi način na koji će da govori kolega Kamberi i da će se obratiti na svom maternjem jeziku, te mu se ne može spočitati sada kao neodgovornost zapravo činjenica da nije bio vidovit u delu u kom je mogao da očekuje od Kamberija da se obrati na albanskom jeziku i dovede nas sve u situaciju da zaista budemo najpre zbunjeni jer ne razumemo, prateći njegove diskusije koje su donedavno bile na sprskom jeziku znamo da uglavnom budu maliciozne.Pridružujem se izvinjenju građanima Srbije, čak stanovnicima južne srpske pokrajine, kako je rekao moj kolega, meni samoj, na moju veliku nesreću jer nisam bila u sali, možda bih mogla da vam pomognem, pa da i razumem i objasnim kolike su bile te uvrede koje je izgovorio. Koliko će biti autentičan taj prevod, možemo i time da se bavimo jer sam imala sreću ili nesreću da albanski jezik učim u osnovnoj i srednjoj školi kada je on bio nematernji, do momenta dok sami nisu odlučili da sebe isključe iz funkcionisanja sistema Srbije.Dakle, samo želim zaista da reagujem, da ne bismo Ivici Dačiću danas, kao nekome ko se iskonski bori za suverenitet ove države, spočitali nešto što zaista njemu ne pripada, ne pripada socijalistima, to moj kolega Torbica zna, pre svega zato što smo socijalisti, a nekada bili u istoj partiji, i nije bilo zle namere, samo nije bilo mogućnosti da vizionarski predvidimo u kom će se smeru i kako obratiti kolega Kamberi, kome ne možemo osporiti pravo da govori na svom maternjem jeziku, ali bi bilo civilizovano da nas o tome na vreme obavesti i dostavi prevod. Hvala. Hvala, gospođo Paunović.Ovo sam razumeo kao dodatno obrazloženje sa vaše strane. Dakle, samo je važno da i kada je reč o uvredama i o bilo kom drugom sadržaju svi znate da je ono što se danas dostavlja na vaše kancelarije sadržaj iza kog stoji lično gospodin Kamberi, odnosno za šta on tvrdi da predstavlja njegove reči i njegove stavove. Tako da, ne može sigurno biti pitanje adekvatnog prevoda da ili ne.Nastavljamo po spisku prijavljenih za reč.Reč ima Rajka Matović. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnicima, građani Republike Srbije, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, pred nama se nalaze dva jako bitna sporazuma, jedan je uputilo Ministarstvo odbrane, a tiče se saradnje Republike Srbije i Kraljevine Lesoto, a drugi je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i odnosi se na saradnju Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije, a tiče se borbe protiv krijumčarenja migranata, koji je potpisan još u Skoplju u decembru 2019. godine.Svima nama je jasno kolika je važnost ova dva sporazuma i koliki se nelegalni profit ostvaruje upravo krijumčarenjem migranata. Republika Srbija pokazala je i pokazuje na primeru migrantske krize koliko je uspešna, organizovana i humana, ali i koliko vodi računa da svakodnevni način života ne bude ni na koji način poremećen, kao i da ne dozvoli ugrožavanje bezbednosti svojih građana. Takođe, pokazali smo i humanu stranu, a to je da štitimo naše državne interese, da štitimo naše građane, ali i da se prema migrantima ophodimo na ljudski i dostojanstven način.Ova dva sporazuma takođe pokazuju kontinuitet ove Vlade sa svim vladama od 2014. godine. Kada smo formirali Vladu ovde pre nešto više od sto dana, govorili smo o šest jasnih ciljeva i programa ove Vlade. Upravo pre sto dana smo ovde govorili o jednom od ciljeva, a to je borba države protiv mafije. Borba protiv mafije biće odlučna i beskompromisna, a svi državni organi i sva ministarstva će se tome posvetiti, izjavio je tada predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Uhapšena je jedna od najozloglašenijih kriminalnih grupa koja je delovala na teritoriji naše države. Zaista blistava akcija i policije i BIA i svih bezbednosnih struktura naše države i ne smemo stati na ovome, moraju se privesti pravdi svi koji su povezani sa ovom kriminalnom grupom.Težak zadatak je pred vama, a to je da se očiste državne strukture od ljudi koji su povezani sa ovom kriminalnom grupom. Zaista ne sumnjam da ćete uspeti u tome. Od sasecanja zemunskog klana nije bilo ozbiljnih akcija i ovako odlučnih akcija u borbi protiv kriminala i korupcije. Svakako za pohvalu, ali to je i naš i vaš zadatak da služimo građanima Srbije. Nikako ne smemo dozvoliti da se uspeh ovako velike akcije umanjuje ili izvrće istina komentarima tzv. opoziciji smeta jer su ovom akcijom možda privedeni zakonu upravo njihovi prijatelji, poslovni saradnici ili možda njihovi finansijeri. Ako su priželjkivali usmeren snajper u predsednika Republike i slikovito ga prikazivali na naslovnim stranicama dnevnih novina, karikaturama koje su delili po društvenim mrežama,

su juče jasno rekli u Pančevu šta misle o Mariniki Tepić i o periodu dok je bila na vlasti u pokrajini. Dragan Đilas koji je na sva zvona zvonio kako nećemo imati dovoljno vakcina, kako Srbija nema plan imunizacije, kako treba ispitati kvalitet vakcina kada su te vakcine stigle u Srbiju je pre neki dan primio prvu dozu vakcine protiv korona virusa. Da se razumemo, svi građani Srbije treba da prime vakcinu protiv korona virusa, ali bi bilo fer sa strane Dragana Đilasa da sada napiše pismo evropskim predstavnicima da Srbija ima dovoljno vakcina i da ne sumnja u njihov kvalitet.Toliko toga je urađeno u Srbiji u poslednjih osam godina i njih boli zaista i svaki metar auto-puta, boli ih svaka nova fabrika i svako novo radno mesto, svako povećanje plata i penzija i mi zaista imamo čime da se ponosimo. Drugi smo u Evropi po vakcinaciji. Trenutno je nezaposlenost na istorijskom minimumu i ona iznosi negde oko 7%, prosečna plata u Srbiji je nešto više od 500 evra. Sve ovo ih jako boli i frustrira.Zbog svega ovoga apelujem na vas da se podrobnije pozabavite izjavama, ali i delima opozicionih lidera zarad zaštite interesa svih građana Srbije, a u nama ćete uvek imati konstruktivnu podršku za svoj rad.U danu za glasanje ću, zajedno sa svojim kolegama, podržati ova dva sporazuma. Hvala. Filipović. **Srbislav Filipović** Hvala, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije koji pratite ovaj televizijski prenos, prenos, govorio bih o odnosu Srbije prema migrantima i o tome kako se Srbija u jedno teško, turbulentno vreme ne samo u Evropi, nego i u svetu, to je jedna mala država, ali snažna, snažna prema svom odnosu prema ljudima, kroz taj odnos gledano, kroz teška iskustva koja je imala u prošlosti u svojoj istoriji, kako se snašla u to vreme. Teško da joj je ta migrantska kriza na neki način nametnuta sa strane.Prema sa strane.Prema ocenama svih relevantnih međunarodnih faktora, ne bih one druge faktore koji su ovde nekada sedeli ni pominjao u tom kontekstu, naša država se odlično u tom teškom vremenu snašla, sa ograničenim sredstvima i resursima, u to vreme tek otpočela sveobuhvatne ekonomske reforme, našla se na jednom snažnom i ozbiljnom ispitu kako će preživeti i kako će izgledati na završetku te teške, kažem, krize sa kojom se svet u tom momentu suočavao.Migrante suočavao.Migrante koji su prolazili kroz Srbiju nismo dočekivali kao neprijatelje, nismo ih nigde tukli, maltretirali, nismo se iživljavali nad njima kao narod. Naša država se ponela humano, ljudski, odgovorno, razumela patnju nekih ljudi da nisu svoje snove pronašli u tome da prođu kroz Srbiju ili u njoj da neko ostane, već da ih je muka i nesreća naterala da krenu na neki daleki put tražeći sigurnost za sebe i svoje porodice iz ratom zahvaćenih područja.A kao narod, stradalni narod koji je prečesto u svojoj istoriji morao da sa svojih ognjišta traži mir i spokoj na nekim drugim mestima gde živi srpski narod, imali smo to iskustvo i znali da se snađemo i da pomognemo ljudima kojima je u tom momentu bilo teško, a da pritom, kažem, ni u čemu ne nanesemo svojoj državi bilo kakvu štetu i na bilo koji način ne ugrozimo nijednog građanina Republike Srbije i ne dovedemo u pitanje ni bezbednost ni sigurnost svoje države.U tom pogledu, to građani Srbije i vide i znaju i osećaju to. Istina, naravno, ljudi smo, bilo je određenih da kažemo nekih manjih incidenata gde je država opet znala umereno, odmereno i na odgovarajući način da zavede red i da pokaže da u Srbiji nigde ni na koji način haos nije dopušten i da niko u njoj ne može da se ponaša mimo zakona koje naša država propisuje. To je deo Srbije, deo našeg odnosa prema migrantima i toj krizi sa kojom smo se suočili.Neki su, naravno, kao i u svakoj nesreći kada se dešava, pronašli za sebe šansu da na nelegalan i nemoralan način zarade neki novac tako što će zloupotrebljavati krizu sa migrantima, krijumčariti ljude, pokušati nelegalno da ih uvedu na teritoriju Srbije a prevedu na teritoriju neke druge države, zloupotrebljavali različite resurse na tom putu. Naša država je sa svim svojim kapacitetima, pre svega Ministarstvom unutrašnjih poslova znala da odgovori i na to i da zaustavi takve pojave. I to je takođe odgovoran odnos naše države i društva, jer smo pokazali sliku o sebi kakva je.Poslali smo sliku najlepšeg lica Srbije u svet i u toj situaciji

im.U tom smislu sam veoma ponosan na posao koji je u tom teškom vremenu radila naša država, naša Vlada Republike Srbije i pre svega predsednik Republike, Aleksandar Vučić.Normalno, ne bi Srbija bila Srbija, zemlja čudesa, kada ne biste imali na drugoj strani neke koji su pokušavali ne samo krijumčarenjem nego na politički način da zloupotrebe tako tešku krizu tih napaćenih ljudi, uspevši da uvežu sve to sa pričom da će Srbija, koja je znamo svi u kakvoj situaciji sa natalitetom, da naseljava milione migranata na svojoj teritoriji, da već imamo milion, dva ili ko zna koliko miliona migranata koji šetaju i haraju Srbijom, da će Srbija biti u strašnoj nevolji, da ćemo se naći u gotovo nemoguće rešivom izazovu za našu državu, da smo slabi, da ne možemo da omogućimo human odnos prema tim ljudima, da smo, najblaže rečeno, kako je to govorio Dragan Đilas, nakaza od države.Pokazali smo da je zapravo

samo da bi svojoj državi nanosio štetu, da bi bacao blato po licu svog naroda, ljagu najgore moguće vrste. A zbog čega? Zbog toga da bi imao neke stotine miliona evra. evra. Ne znam kako može danas da stane pred te iste građane, da ih pogleda u lice i kaže – glasajte za mene. Da li neko ko za vreme svojih mandata ukrade, ne stekne, jer je nemoguće s tim prihodima steći 619 miliona evra, može da pogleda u lice bilo kog čoveka u Srbiji, bilo koju porodilju, koji je Beogradu ostao dužan 400 miliona,

koja će takvom ološu, takvom kriminalcu dati poverenje i reći – ti ćeš da izvedeš moje dete negde. Gde? Na taj mračni put kojim je išao i Belivuk,

možda i zajedničkih prijatelja. Niko od nas ovde nema šuraka koji je osuđen za dilovanje droge. Nijedan naš šurak ne leži u zatvoru zbog bilo kakvog krivičnog dela, a kamoli trovanja dece narkoticima. A Dragan Đilas ima takvog šuraka. Marinika Tepić ima takve prijatelje. Boško Obradović ima kuma koga zovu „Tocilo“. Kakav to čovek morate da bude da biste dobili nadimak „Tocilo“? Svaki građanin Srbije to

krevelji na onim fotografijama, gde kaže – slučajan selfi na ulici. Zamislite, zaustavio vas neko i slučajno baš pripadnik zemunskog klana, slučajno osvedočeni ubica, slučajno neko ko je ubio premijera vaše stranke 2003. godine u dvorištu Vlade. Slučajno niko od njih ništa o tome nije znao i slučajno se on sa tim istim pripadnikom zemunskog klana, ubicom, krevelji na slici, samo 18 godina nakon ubistva premijera, pokojnog Zorana Đinđića. Slučajno se prave pripreme mesecima, godinama, za likvidaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.Sve nas ovde izvrću ruglu kada o tome govorimo, kažu da smo blesavi, da smo nepismeni, da smo glupi, ružni, ovakvi, onakvi, kad pitamo šta će na naslovnoj strani bilo kog nedeljnika i dnevnih novina karikatura ili fotografija na kojoj snajper uperen direktno u predsednika Republike Aleksandra Vučića? Onda se desi da preko noći volšebno malo promene tu naslovnu stranu, ali ne ide kada je to već izašlo, na internetu se pojavilo,

Vlade.Onda dobijamo odgovor na sva ta pitanja, najbolji, kroz selfi Dragana Đilasa sa onim nesrećnikom iz zemunskog klana.

upravo je tu ta sličnost između karaktera Belivuka i Dragana Đilasa, interesa njihovih. Jer, interes Srbije i njihov interes nisu isti. Interes Srbije je taj da budu očišćene njene ulice od droge, od kriminala, od ubica, od tih koji sebe nazivaju navijačima Partizana, ili Zvezde, ili Rada, ili OFK Beograda ili ne znam kog kluba u Srbiji, da bi iza toga okupljali neke klince, kojima će za malo droge davati nove zadatke da rasturaju sa više po ulicama Srbije i Beograda. Nikakav je to vođa navijača, nikakvi to ljubitelji kluba, nikakve to legende Severa ili Juga nisu, to su ubice i goli ološi. I tamo gde su sada, tamo im je i mesto, iza rešetaka. U svakoj normalnoj državi takvima zna se gde im je mesto i tamo kad tad i završe.Dobro je, kažem da su sada završili tamo, jer ko zna šta bi nedelje pred nama ili meseci nakon onih upucavanja snajpera Srbiji doneli. Svaka čast našoj policiji, Bezbednosnoj informativnoj agenciji, drugim službama Republike Srbije, koje su zajedno radeći jedan odgovoran i težak opasan posao po svakoga ko se uhvati u koštac sa kriminalom izveli i sproveli do kraja.Ja vas molim da se na tome ne zaustavimo, da idemo do kraja, da ne samo pipke, nego kompletnu tu hobotnicu nesreće, droge i kriminala, užasa koji se sprema u Srbiji, očistimo sa naših ulica, da oslobodimo ulice i decu rizika da će neko ući u školsko dvorište, da im proda drogu i da zavije neku porodicu u crno zbog toga.Za to smo svi mi ovde odgovorni, za to je odgovorna policija, za to su odgovorne sve naše službe, na kraju krajeva, zato su nam građani i dali to poverenje, da ih oslobodimo ljudi kao što su Belivuk, Đilas, Jeremić, Obradović, neki Mare kasapin i ostali.To nije društvo koje građani Srbije žele da vlada i da vodi Srbiju, a oni su se drznuli da požele da preuzmu kormilo vođenja Srbije. Gde da je vode? Da Srbija postane nekakav kartel, da postane Meka i Medina za narko dilere, za ubice, da svako ko pomisli da se suprotstavi kriminalu bude ugrožen, da svako ko pomisli da otvori privatni biznis bude reketiran, da svako ko pomisli da se bavi bilo kakvim javnim poslom gde može da zaradi pošteno neki novac da mu dođe nekakav, kako su ga nazvali, gospodin Belivuk i da on reketira bilo koga? E, to u Srbiji više ne može da se desi.Srbija ima na svom čelu predsednika Aleksandra Vučića, iza njega snažne i jake, sposobne ljude koji vode i policiju i vojsku i sve naše službe koje rade i funkcionišu u okviru vojske i policije da Srbiju zaštitimo i spolja i iznutra, da i oni koji bi spolja hteli da je uzdrmaju ne mogu da je uzdrmaju, da ne mogu da utiču na stanje u njoj, a ovi iznutra da nemaju šanse da ikada više se dočepaju vlasti u Republici Srbiji. Hvala vam. Vesna Nedović. **Vesna Nedović** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, gosti, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj sporazum sprečava i sa njim se vrši prevencija borbe protiv organizovanog kriminala grupa koji migrante krijumčare na svaki način krijumčarenjem. Sporazum se ne odnosi na prijem migranata, pomoć, kao i pravnu pomoć regulisanu po međunarodnim ugovorima.Veoma su značajne informacije među zemljama sporazuma u vidu razmene informacija i odnose se na rute, identitet, kao i sprečavanje kriminalnih aktivnosti grupa koje krijumčare migrante. Dve zemlje formiraju zajedničke timove, sprovode aktivnosti, organizuju zajedničke obuke, razmenjuju iskustva, otkrivaju se rute, lokacije, kao i kretanje imovine i opreme namenjene za ovo krivično delo. Razmena informacija odnosi se na podatke lica, njihove veze sa drugim grupama, način delovanja, način povezivanja, podaci o vremenu, mestu i vrsti i detaljima krijumčarenih lica, podaci o lokacijama gde se vrši transfer, kao i prevoznim sredstvima korišćenih u ovu svrhu, podaci koji mogu i vode u cilju prevencije trgovine ljudima.Zajednički timovi moraju sarađivati sa drugim međunarodnim organizacijama drugih zemalja, kao što je bilo reči o Sporazumu između Rusije i Srbije, jer se u grupama migranata koji se krijumčare na ovaj način nalaze islamski ekstremisti koji predstavljaju opasnost po bezbednost ne samo obe zemlje, nego i bezbednost i cele Evrope.Naš predsednik Aleksandar Vučić inicirao je sporazum mali Šengen, čiji su potpisnici Srbija, Severna Makedonija i Albanija, a jedna od tačaka je zajednička borba protiv Kovida-19. Odgovornim vođenjem zemlje odgovornošću prema građanima Srbije Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem nabavila je nekoliko vrsta vakcina protiv ove pandemije. Naši građani mogu da biraju kojom vakcinom žele da se vakcinišu, a nabavljene količine su takve da je Srbija druga u Evropi i sedma u svetu po broju vakcinisanih građana.Mi moramo biti ponosni na naše rukovodstvo i našeg predsednika koji u ovoj surovoj borbi za nabavku vakcine pomažu i drugim zemljama u okruženju. Zaev je pohvalio pomoć Srbije od osam hiljada Fajzer vakcina Severnoj Makedoniji. Gest Srbije predstavljen je humano, dobrosusedski, građenjem prijateljskih odnosa među zemljama u regionu. Ovaj potez opozicija je predstavila kao rasipnički, neodgovoran prema svojim građanima.Gospođo

Vi, gospodo, nećete ni ono što hoćete. Sve ovo čime se Srbija ponosi, kao što su dve kovid bolnice izgrađene u rekordnom roku, stotine kilometara autoputa, izgradnja brze pruge, početak izgradnje metroa, izgradnja Beograda na vodi, izgradnja mostova, dovođenja stranih investicija, sve ste želeli da otrujete mržnjom.Sada vas pitam – zašto onda koristite novoizgrađene autoputeve,

Svaki novi talas zatvarao je sve bolnice koje su se pretvarale u kovid bolnice, tako da su pacijenti koji boluju od raznih hroničnih bolesti bili ugroženi i svojim bolestima i kovidom.Da, gospodo, umirali su građani Srbije i od drugih bolesti, doveli ste građane Srbije u bezizlaznu situaciju. Sve kontrole, intervencije, terapije morale su biti odložene, jer su oni koji su vam poverovali širili virus na raznim žurkama, protestima zbog mogućih mera koje su trebale da smanje broj zaraženih preminuli. Kritikovali ste kada je bilo zatvaranje, pa kada su mere ublažene kritikovali ste zašto se ublažavaju. Podvrgavali ste ruglu dve kovid bolnice, ukrali ste aplauz jedini u svetu medicinskim radnicima koji se skoro godinu dana bore protiv nevidljive aždaje koja guta sve pred sobom, ne gledajući ni rok ni godište.Vi ste već izračunali da ste pobednici na sledećim izborima, računica sa sabranim procentima je malo nemoguća, ali dobro.

što bi značilo da godišnje ode iz zemlje više od 18 miliona. Da li to znači da smo svi odavno otišli ili nas ima nekoliko milijardi?Sve da uradimo kako vi hoćete, mržnja će biti jača, toliko da ste počeli da se mrzite među sobom. Naravno, građani Srbije prepoznaju ko je odgovorna vlast i ko je odgovoran predsednik.U danu za glasanje podržaću predlog sporazuma, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu. Zahvaljujem.

s obzirom da danas imamo na dnevnom redu dve tačke, što se tiče Sporazuma sa državom Lesotom, tu samo možemo da kažemo – hvala jednoj maloj državi koja nam je dva puta zaredom izašla u susret, nama i našoj naciji, i naravno da je ovakav sporazum zahvalnost ljudima koji su stali iza nas prilikom povlačenja lažne države Kosova, a i kasnije glasanjem protiv ulaska u Interpol tzv. lažne države Kosovo.Međutim, osvrnuću se malo više na drugu tačku dnevnog reda, odnosno Sporazum sa Severnom Makedonijom, jer dolazim iz jedne od opština koja ima polovinu državne granice sa Severnom Makedonijom, a to je Trgovište. Ovakav sporazum smanjuje rizik krijumčarenja ljudi, migranata i sve ono što bi na neki način ugrozilo bezbednost građana i zato kažem da je sa pravom ovakav zakon na dnevnom redu gde svi mi moramo da prvenstveno brinemo o našoj deci, a da bismo brinuli set ovakvih zakona je neophodan za sprovođenje i bezbednost jednih i drugih stanovnika sa obe strane granice. Protok ljudi ovim zakonom neće se smanjiti, s obzirom da imamo mali Šengen koji je ubrzao protok između Srbije i Severne Makedonije.Ovom

opštine i bilo bi od značaja za život i rad ljudi, koji i sami rade u toj stanici i obezbeđuju državnu granicu, da bude vraćena prilikom sledećih sistematizacija i organizacije u unutrašnjosti samog ministarstva, jer je to život za pripadnike koji rade i ostvaruju svoja primanja na toj teritoriji, a i povećana bezbednost, kao što sam i rekao, 54 kilometra državne granice, polovina od ukupne granice sa Severnom Makedonijom.Takođe, hoću da kažem još jednu stvar koja je bitna, kolege koje su maločas govorile govore o migrantima, ali ja sam neko ko dolazi iz Pčinjskog okruga gde se najveći broj migranata i i pojavio i prošao kroz rutu. Ministar ovdašnji sada, ministar unutrašnjih poslova, tada je bio na drugoj poziciji i par puta, ne par puta, ali bar mesečno smo se sretali i u centre i radivši radivši na pomoći tim ljudima koji su dolazili 15. jula 2015. godine i sam premijer Aleksandar Vučić, tadašnji, zajedno sa jednim delom ministara, a i prisutnog ovde gospodina Vulina, obišao i sam bio prisutan u migrantskim centrima, što znači da govori o jednom hrabrom čoveku koji je smeo za shodno da ode i tamo gde su, svi znamo kasnije, od jednog dela migranata desile su se i terorističke akcije u zapadnoj Evropi, što znači da naš predsednik je imao razumevanja, dobrobit za sve koji su dolazili u Srbiju. Dobili su hleba i toplu odeću, kako bi mogli da napuste i odu put ka zapadnoj Evropi, odnosno njima zacrtan cilj.Još jednom, pohvaljujem jedan i drugi sporazum, s obzirom da i jedno i drugo je na korist svih naših građana. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnikom, pred nama su danas dva sporazuma o kojim raspravljamo. Jedan od njih je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti krijumčarenja, borbe migranata.Migranska kriza je jedan od ključnih bezbednosnih izazova u današnje vreme. Republika Srbija od samog početka ove krize 2015. godine, pokazala je da je u stanju da se nosi sa posledicama migrantske krize. Naša zemlja koristi sve neophodne resurse za kontrolu priliva i kretanja migranata.Za rešavanje ovog međunarodnog problema neophodna je i međunarodna saradnja, a pre svega i regionalna.

svima onima koji su dali ogroman doprinos da migrantska kriza na našu zemlju ostavi najmanje moguće posledice. pored toga svega možemo da kažemo da smo danas najuspešnija zemlja kada je u pitanju borba sa posledicama migrantske krize.Naša zemlja je pokazala i pokazuje koliko je organizovana i humana, prihvatni centri za migrante tokom najveće Kovid krize, bili su izuzetno organizovani. U njima nije bio nijedan slučaj zaraze Kovidom virusom, što je jedini takav slučaj, jedini takav organizovan smeštaj u celoj Evropi koji smo mogli da imamo.Republika Srbija se prema migrantima ponašala i ponaša dostojanstveno, poštujući njihova prava, za razliku od većine evropskih zemalja. U pograničnim delovima i na ruti kretanja migranata, shodno potrebama, povećano je prisustvo pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova.U pojedinim slučajevima remećenja javnog reda i mira, ugrožavanjem bezbednosti života imovine naših građana, snage bezbednosti naše zemlje reaguju profesionalno u cilju zaštite života i imovine naših građana, ali takve reakcije kao što smo mogli da čujemo su bile i biće mnogo blaže nego što su to reakcije bezbednosnih snaga zemalja u regionu.Svež primer nedostojnog postupanja prema migrantima je Republika Hrvatska, koja je inače članica EU, koja je uz potrebu sile vraćala i vraća migrante u BiH.Deo BiH.Deo poslanika u Evropskom parlamentu oštro je kritikovao postupanje hrvatskih vlasti prema migrantima. Evropski poslanici su istakli da je hrvatska policija prema migrantima postupila kršeći njihova prava i nazvali su to sramnim potezom. Uz to, ta ista hrvatska policija je četvoro poslanika Evropskog parlamenta vratila sa svoje granice, ne dopuštajući im da vide tretman hrvatskih vlasti prema migrantima.Zamislite da se to desilo u Srbiji? Kakva bi reakcija bila EU i evropskih parlamentaraca? Da li bi ostalo samo na pukim sugestijama ili bi došlo do nekih malo krupnijih za nas problema?Međutim, očigledno je da je Srbija, iako još uvek na putu ka EU, mnogo brže, bolje izučila sve evropske vrednosti

kriza je dovela i do toga da mnogi pokušavaju da zarade na ovoj situaciji krijumčareći migrante. Cilj zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije je upravo zajednička borba protiv krijumčarenja migranata. Ovaj Sporazum učiniće našu saradnju još boljom i što je najbitnije, dovešće do povećanja bezbednosti građana Republike Srbije.U Danu za glasanje glasaću za predložene zakone. Hvala.

poštovani predstavnici Vlade, ministre Vulin ja i vi ne pripadamo istoj političkoj opciji. Međutim, kada godinama pratite i kontinuirano pratite nečiji rad, bez obzira kojoj političkoj opciji on pripada, ukoliko radi dobre i važne stvari za ovu zemlju, ne ostaje vam ništa drugo do da zdušno podržite taj njegov rad, ne praveći razliku kojoj političkoj opciji on pripada. Ovde govorim o vama.Tim pre ako je politika i politički ciljevi koje on zastupa na tragu onoga što je proklamovano još 2014. godine kada je Vladu preuzeo današnji predsednik države, iako su ti politički ciljevi i političke i uopšte politike iste, onda ne preostaje ništa drugo nego da vam kažemo da ćemo i ove sporazume podržati u Danu za glasanje.Vi ste, ministre Vulin, zajedno sa Vladom i predsednikom i ne znam da li ste toga svesni, kao malo ko u modernoj srpskoj istoriji imali priliku da se prilikom preuzimanja vlasti sudarite sa ozbiljnim stvarima koje su opterećivale ovu državu. Ja ću vas vratiti malo u prošlost. Ja bih rekao da to i nisu čak ni ozbiljne stvari, nego više pošasti. Ne sećam se da je neka politička struktura imala priliku da Srbiju vodi kroz takve probleme.Bankrot 2012. godine koji je pretio da Srbiju povuče u ambis, jedna od najtežih zima na kraju 2013. godine i početkom 2014. godine, istorijske poplave 2014. godine

Na sve to nefer i zluradi politički protivnici u samoj državi.To je naravno zadatak činilo težim.

i postojala sve jača i jača na ponos i onih koji danas žive u Srbiji, ali i svih ljudi koji Srbiju drže za svoju maticu, a žive u okruženju.Ne bih posebno obrazlagao sve ove stvari, obzirom da smo i ograničeni Poslovnikom, ali tema je Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata, pa ću vas podsetiti da ste i vi kao šef vladine radne grupe imali ozbiljan zadatak i možda bili jedan od važnih nosilaca borbe kada je u pitanju migrantska kriza, za koju vi jutros kažete da je počela 2015. godine. Ja bih se složio sa vama da je ona poslata globalni problem 2015. godine, ali počeci migrantske krize u Srbiji su mnogo ranije i nažalost i sa njom smo se susretali 2012, 2013. godine. Znaju to najbolje ljudi koji žive na severu Srbije u blizini mađarske granice.Iz ovog problema Srbija je izlazila kao pobednik. Uspeli ste osnovne stari da jedan ceo državni sistem prilagodite prilagodite tom problemu koji je u to vreme bio nov i uspeli ste u tri glavna cilja. Sama po sebi migrantska kriza nije mnogo uticala na svakodnevni život građana u Srbiji, naravno onoliko koliko je to moralo. Uspeli smo da sačuvamo bezbednost svakog čoveka u Srbiji, pa i onih koji su bili u prolazu i sprečili smo humanitarnu katastrofu. Tri najvažnije stvari, ali ni manje važna - podignut je međunarodni ugled Srbije. To je zaista bilo teško u ovoj situaciji, a pogotovo ako uzmete u obzir neke stvari koje su govorile moje kolege pre mene, kako se to dešava u nekim zemljama mnogo razvijenim i zemljama EU.Kada sve

i u međunarodnoj zajednici i u nekim državama koje možda nisu bile naklonjene političkom sistemu Srbije, jer su činjenice bile nepobitne. Šta je ovo danas, ovi sporazumi? Nastavak toga. Jedna ozbiljna diplomatska diplomatska zahvalnost jednoj maloj afričkoj zemlji koja je rešila da priznanje srpske južne pokrajine povuče i da je više ne gleda kao nezavisnu zemlju i ovaj drugi sporazum kada je u pitanju Severna Makedonija, rad na bezbednosti i regionalna saradnja.Regionalna saradnja je danas možda jedna od najvažnijih tema svih političkih dešavanja na Balkanku. Tim pre što u regionu i u zemljama koje okružuju Republiku Srbiju živi ne mali broj naših državljana, odnosno naših sunarodnika i biće da je i ovo na tragu politike koju proklamuje predsednik države.Mislim vi kao Vlada i predsednik ulažete ozbiljne napore kada je u pitanju poboljšanje statusa naše zajednice u regionu i to je svakako nešto što će imati podršku i ovoga parlamenta, ali najvažnije naroda u Srbiji.Malo smo ograničeni Poslovnikom, ali, poštovani ministre Vulin, uzevši u obzir sve ovo što sam vam rekao i uzevši u obzir iskustvo koje nosite iz ovih iz ovih teških situacija, o kojima sam malopre govorio, nadam se da ćete i na poziciji na kojoj ste danas kao ministar unutrašnjih poslova, koristeći jedno takvo iskustvo, biti odlučni do kraja i obračunati se sa onim što je danas verovatno gorući problem Srbije, a poslednjih dana je to izbilo na površinu, do kraja se obračunati sa kriminalom i mafijom u Srbiji.Svakako, neću ni da sumnjam, da ćete ispuniti naša očekivanja i opravdati poverenje koje vam je dao i ovaj parlament i narod u Srbiji, jer je to stvar koja se ne tiče verujte samo naroda u Srbiji. To je star stvar koja se tiče svakog našeg čoveka na Balkanu.Ovim bih završio i nemojte da sumnjate da ćemo mi, poslanici SNS, podržati i ove sporazume koji su danas pred nama, ali i sve buduće stvari koje budu doprinosile i bezbednosti Srbije i napretku svih njenih građana u celini. Hvala vam.

nego što se osvrnem na Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, moram da naglasim da trgovina ljudima predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i da pogađa gotovo sve zemlje bez obzira na to da li su nerazvijene ili razvijene i trgovina ljudima podrazumeva prodaju, kupovinu, držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije, bilo da je reč o ostvarivanju zarade ili neke druge koristi. To može da uključuje i prevoz, skrivanje, čuvanje i slično. Pristanak žrtve na eksploataciju, ne menja činjenice da se radi o trgovini ljudima i da je to krivično delo. Stereotip koji vlada je to da su najčešće žene i devojčice ugrožene, dok se zanemaruju drugi oblici eksploatacije, kao što je radna eksploatacija, čije su žrtve najčešće muškarci i žrtva trgovine ljudima može da bude svako nezavisno od svog porekla, godina, nacionalne pripadnosti, obrazovanja ili neke druge osobine.Postoji razlika između trgovine ljudima, na koji se odnosi sporazum o kome danas govorimo, i krijumčarenje ljudi.

Iregularni migranti su potencijalne žrtve trgovine ljudima jer nemaju slobodu kretanja, vezani su isključivo za krijumčara koji koristi situaciju u kojoj se oni nalaze.Srbija je tranzitna zemlja kada su u pitanju iregularne migracije i ovo pitanje je kulminiralo, posebno u našem regionu za vreme velikog migrantskog talasa 2015. godine i migrantska kriza smatram da predstavlja najveći izazov za EU od njenog osnivanja. Mi smo kao zemlja kandidat očekivali zajedničku strategiju po ovom pitanju koja je evo do dan danas izostala. Neke zemlje su zatvarale svoje granice jer nisu želele da prihvate predlog Evropske komisije o kvotama kojima bi se migranti rasporedili po svim zemljama članicama. Tako da još uvek nema pravog odgovora na ovo pitanje.Međutim,

EU.Pominjem ovo jer je Srbija kao evropska zemlja zemlja koja geografski pripada Evropi, suočava se sa istim izazovima kao i države članice i mi smo okruženi sa zemljama članica EU sa čije teritorije ulaze migranti na našu teritoriju i mi smo za razliku od nekih država pokazali visok stepen solidarnosti. Dobili smo pohvale za jedan human i odgovoran odnos, ukazivanje pomoći u hrani, smeštaju, medicinskoj pomoći svim migrantima koji su se našli na našoj teritoriji. Mi smo ih čak prvi registrovali u tom trenutku, u trenutku tog prvog velikog talasa koji sam pomenula.Međutim,

Jasno je sada zašto je ovaj sporazuma sa Severnom Makedonijom značajan, baš zbog tog tranzitnog položaja naše dve zemlje i rizika kojima su migranti i iregularni migranti izloženi. Hvala. Tarbuk. **Duško Tarbuk** Zahvaljujem.Poštovanje, pre svega, gospodine predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnikom, poštovane kolege i građani Srbije, pre nego što bilo šta kažem na temu sporazuma koji su danas pred nama, hteo da se uključim u govor gospodina poslanika Torbice i koleginice iz SPS-a.Dakle, ovo je srpski parlament i svako ima pravo da govori na svom maternjem jeziku, to ništa nije sporno, ali bi isto tako molili, zbog ugleda našeg parlamenta, da nam sledeći put simultani prevod i da na licu mesta možemo da reagujemo na bilo čiji govor, a ne da posle tri dana razmišljamo jel to bilo kako treba ili nije. Ta stvar je tehnički moguća i ja bih molio sekretarijat da sledeći put na to posebno obrati pažnju.U sklopu današnjeg govora i u sporazumima koji su pred nama, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto doprinosi razvoju celokupnim bilateralnim odnosima dve države, posebno u saradnji u oblasti odbrane i bezbednosne politike, vojne, ekonomske i naučno-tehnološke saradnje, vojnog obrazovanja i obuke, vojne medicine i veterine. Posebno podržavam saradnju i razvoj odnosa Kraljevine Lesoto, jer su oni jedni od onih koji su nas podržali i u očuvanju naše južne pokrajine Kosovo i Metohija, tako što su 2018. godine povukli sve odluke koje su se mogle interpretirati kao priznanje nezavisne tzv. države Kosovo.Sad bih samo jednu malu digresiju, danas je par mojih kolega poštovanih govorilo o tome kako je Kraljevina Lesoto mala država. Ne, Kraljevina Lesoto je pre svega država kojoj je međunarodno pravo Sveto pismo i oni se nisu stideli da pred moćnicima kažu da je Kosovo južna srpska pokrajina. Možda zbog toga budu trpeli i neke posledice. Dakle, za nas je Kraljevina Lesoto pre svega država, a onda u našim srcima može da bude i velika država, što sigurno jeste za većinu od nas. Samo bih molio da u budućem periodu kažemo Kraljevina Lesoto je država.Ciljevi međunarodne saradnje su usmereni na zaštitu suverenosti, nezavisnosti, teritorijalne celovitosti Republike Srbije, očuvanju mira, bezbednosti u regionu u svetu u saradnji i partnerstvu sa državama, u međunarodnim organizacijama i u oblasti bezbednosti i odbrane. Republika Srbija je neutralna država izgrađena na partnerstvu između istoka i zapada, prepoznata kao pouzdani i odgovorni partner u ostvarivanju vojnih ciljeva, uz zadržavanje svoje vojne neutralnosti i neutralnosti uopšte.Što se tiče Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata i obostranoj volji da dve države urede savršeno u toj oblasti, ja to potpuno podržavam, jer koliko se ja sećam nešto sam pre neki dan u listao i čitao, migracije nisu počele juče. U nekim novinskim izveštajima iz 1980. sam skoro našao kako je jedan naš vozač kamiona švercovao migrante i to njih više od deset.Znači, deset.Znači, samo nismo pre obraćali pažnju, jer smo imali druge stvari ne koje smo bili usredsređeni. Znači, migracije postoje više decenija, ali ovaj sporazum će nešto da pomogne da se to uredi, da mi možemo usredsređeni da budemo da sa našim partnerima u regionu što bolje i što bezbednije na tu temu damo odgovor.U svakom slučaju, u danu za glasanje ja ću podržati ova dva predloga, mislim da su dobri za našu državu, mislim da su dobri za region i moje kolege u danu za glasanje, evo, molim da podrže ove sporazume i naravno ako za to budemo imali snage i vremena. Živela Srbija. Hvala.

Zahvaljujem predsedavajući, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, danas imamo dva sporazuma na dnevnom redu koji su veoma važni sa aspekta sveobuhvatne bezbednosti naše države i svih građana Republike Srbije.Posebno Srbije.Posebno bih izdvojio sporazum koji danas ovde parafiramo sa Severnom Makedonijom, a koji se tiče zajedničke borbe protiv krijumčarenja migranata, zašto je nama Severna Makedonija u tom procesu možda i najvažnija država okruženju.Upravo zato što čak 95% migranata dolazi u Srbiju iz te države, iz Severne Makedonije i mi na ovaj način ovde sada podižemo sveukupnu bezbednost sarađujući i podižući saradnju na jedan viši nivo između naše dve države i na taj način siguran sam da će se sprečiti ilegalni ulasci migranata u našu državu.Takođe, državu.Takođe, jako je važno reći da se Srbija do sada zaista ponašala na jedan odgovoran način, na jedan, rekao bih možda i najodgovorniji način u celoj Evropi kada je reč o toj migrantskoj ruti. Mi ovde imamo 19 prihvatnih centara koji su sve ovo vreme funkcionisali kao jedna celina. Milion migranata je do sada prošlo kroz našu državu bez većih incidenata. Kažem bez većih incidenata, naravno da je bilo sporadičnih problema i tu je naš MUP reagovao pravovremeno. Imamo takođe situaciju da je negde i vojska bila uključena u te sve aktivnosti naše države i na taj način smo podigli bezbednost pre svega naših građana.Ovde kada govorimo o tome da eventualno imamo nekih i problema, kažemo još jednom, da, dešavali su se razni problemi gde je naša država uspevala da izađe na kraj.Vi ste ministre prethodne nedelje obelodanili da je država uspela da 97 regularnih migranata iz Beograda vrati u Preševo. To je stvarno nešto što je za svaku pohvalu. Na taj način se pokazalo da država ozbiljno radi i da postoji sistem koji ne možete prosto prevariti kao što neki misle da će eventualno trgovinom ljudima danas da zarade neki novac. Dakle, država je tu da spreči sve te probleme koji se javljaju.Opet kažem, samo oni migranti koji se prijave i koji legalno uđu u našu zemlju imaju status koji im omogućuju sve te konvencije. Dakle, to su oni koji mogu da nose status migranata, svi ostali su i regularni migranti koji će biti vraćeni odande odakle su došli i 90% tih migranata koje danas imamo u Srbiju jesu legalni migranti. Cilj je da oni što pre kada uđu u našu državu i napuste istu, da se apsolutno složim sa većinskim stavom naših građana je neupitno, dakle, da ti ljudi ovde treba da budu da ne bude nikakvih problema na celoj trasi.To je nešto što je nama interes, ali da oni ovde ostaju i da oni ovde imaju bilo kakve privilegije, to su samo još jedni spinovi upravo onih medija koji pokušavaju da kroz tu temu napadnu našu državu, napadnu naše rukovodstvo, da govore o tome kako eventualno ovde neko planira da ostane da doseli milion ili dva miliona migranata je apsolutna neistina, laž i protiv toga se svakodnevno treba boriti.Pravo

u svojim medijima. Evo, pre neki dan se pojavila slika sa Hrama Sv. Save gde su dva radnika izašla na terasu, a određeni mediji su to preneli da se radi o migrantima i onda znate, određeni broj određeni broj građana Srbije poveruje. Verujte mi i ja sam u početku poverovao da je to istina. Kada vidite onu sliku, zaista ti ljudi deluju kao da su zaista migranti koji su se popeli na Hram Sv. Save i onda automatski budite određene emocije u ljudima. Nije dobro na taj način raspirivati mržnju gde je i nema.Još i nema.Još jednom kažem, imate u bezbroj situacija kada se dešavaju određeni incidenti među samim migrantima da naši mediji prenose tendenciozno kako su migranti napali nekog mladića, ne navodeći da je upravo bila tuča među samim migrantima i da oni nisu napali građane Srbije, nego su imali određene razmirice među sobom.Opet kažem, to su mediji koji danas šire mržnju prema tim ljudima. To ne treba da rade i zasta to nije na čast bilo kome ko to danas radi. Mi smo u Srbiji pokazali da smo humana država, da smo odgovorna država, nismo kao određene druge države u okruženju podizali ograde, nismo imali nikakve masovne deportacije, prebijanja migranata, kao što je recimo slučaj u Hrvatskoj, pa je čak i Evropski parlament morao da reaguje zbog njihovog divljanja tamo nad migrantima, ali opet, kada govorimo o svemu tome, treba reći da onde gde postoje problemi, a svakako ih ima, država reaguje na pravi način.Imali smo situaciju da su migranti napravili određene probleme skoro u centru Beograda, imali ste onaj snimak kada se videlo da grupa migranata pljačka prodavnicu u centru Beograda Beograda i to je zaista uznemirilo javnost. Treba o tim stvarima pričati.Apelujem ministre na vas da, gde znamo da se pojavljuju određeni incidenti, a oni se pojavljuju tamo gde se nalaze prihvatni centri. Imate incidente tamo gde oni borave. Ovde u Beogradu kada govorimo o Karađorđevoj ulici, o Savskoj, tamo gde oni tradicionalno borave, tu treba pojačati prisustvo policije. Kao što ste nedavno u Šidu poslali žandarmeriju koja je smirila situaciju, koja je uspela da zavede red, tako treba na svim onim tačkama gde smatramo da je problematično gde može da dođe do incidenata da sprečimo da se takvi incidenti dešavaju. Najbolje ćemo sprečiti ako našu Vojsku i našu policiju, odnosno žandarmeriju, snage bezbednosti pošaljemo na te tačke koje su kritične gde može da dođe do određenih incidenata.Još jednom kažem, najmanje smo imali incidenata u celoj Evropi kada je reč o nasilju nad migrantima i obrnuto od migranata ka građanima zemlje domaćina. To je za svaku pohvalu. Mi smo uspeli da pokažemo kako se tretiraju ti ljudi, da pokažemo da nismo kao svi ostali i da pokažemo da možemo da se borimo sa

kaže da je jači od zakona, da je jači od države, da postoji bilo kakva druga struktura u okviru naše zemlje koja može da parira službama naše države, dakle službama bezbednosti, snagama bezbednosti. Na taj način smo pokazali još jednom da smo respektabilno društvo, što je svakako zasluga pre svega predsednika Aleksandra Vučića koji ima rekordnu podršku građana Srbije, zahvaljujući tome što se beskompromisno bori protiv kriminala i korupcije, što beskompromisno istrajava na tome da se standard građana Srbije sve više podiže i da mi dođemo do jednog evropskog kvaliteta života, što je svima nama cilj.Još jednom želim vam puno sreće u narednom periodu u borbi protiv kriminala i korupcije. Srbija treba da bude bezbedna država. Upravo zato su nam građani dali ovako veliku podršku. Hvala.

sam da se osvrnem samo na sporazum koji smo potpisali između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto. Vi ste dobro upoznati sa time, na polju odbrane, što je bio do skoro vaš resor.Kada smo već kod odbrane hteo sam da kažem, to je sada resor koji vodi ministar Stefanović. Ministar Stefanović je posetom Vojno-tehničkom institutu poslao jasnu poruku da Srbija i dalje ima domaću pamet na razvoju odbrambene industrije i na razvoju složenih borbenih sistema.Namenska sistema.Namenska industrija kao što dobro znate se razvija, namenska industrija napreduje i pokazuje odlične rezultate. Kad smo već kod VTI hteo sam da se podsetimo 2006. godine, ne samo da se podsetimo 2006. godine, nego da zapamtimo 2006. godinu. To je period trojice jahača apokalipse. To je bio tada Ponoš, Šutanovac i Tadić. Tada je VTI, u toj 2006. godini za samo jedan kratak vremenski period ostao bez preko 600 stručnih lica i više, Za jedan dan su ostali bez 600 inženjera i stručnih lica. To je tada unakazilo razvoj namenske industrije. Vojska nam je isto tada devastirana. Maltene svela se na nivo jedne malo jače straže.Ministar Stefanović je rekao, ako želimo da imamo Vojsku moramo da imamo i vojnika. To je bila jasna poruka svima onima koji znaju šta je Vojska i čemu služi Vojska i da je njena uloga da čuva slobodu i nezavisnost i teritorijalnih integritet. Vojska je faktor odvraćanja svima onima koji žele da nam prete i da nas uslovljavaju na bilo koji način, sa bilo koje pozicije i ona zato služi.Nedavno smo uspeli, odnosno ministar Stefanović je uspeo da otvori još jednu temu, temu o kojoj se ne razgovara, tema koja je na marginama ili čak nije više ni na marginama, jednostavno laički pretpostavimo da niko o tome i ne govori. To je nešto bez čega Vojska ne može da funkcioniše. Ni jedna vojska na svetu ne može da funkcioniše bez toga. To je logistika.Prisustvovao je ministar tada primopredaji kontingenta vozila i na taj način je otvorio tu temu i podsetio nas na značaj logistike za Vojsku. Prisustvovao je primopredaji kontingenta vozila za potrebe logistike Vojske Srbije. Vi ministre to dobro znate. U tom sastavu su bila transportna vozila, dostavna vozila, ambulantna vozila i ako se dobro sećam bile su i dve cisterne.Da se vratim malo na temu. Dobro je da potpisujemo sporazume sa prijateljskim državama kao što je Kraljevina Lesoto. Taj sporazum je potpisan 2019. godine. Ako se sećamo 2018. godine potpisali smo sporazum sa Kraljevinom Lesoto, ali to je uradio ministar Nedimović na polju gledano Kraljevina Lesoto je nešto malo po površini manja zemlja od Srbije, odnosno sa svojih tridesetak hiljada kvadratnih kilometara ona je negde oko trećine

Interesantna je po tome što se graniči, onako podseća na ostrvo. Graniči se samo sa jednom državom. Ona je skroz okružena Južnoafričkom Republikom.Inače, ovaj sporazum koji smo potpisali sa Kraljevinom Lesoto se odnosi na odbrambene i bezbednosne vojno-ekonomske, naučno-tehničke i vojno-obrazovne obuke vojne medicine i veterine i na svim poljima koji će biti interesantni za obe zemlje. Sporazum je potpisan na neograničeno vreme i što je još interesantno, sve razmene podataka će biti dostupne javnosti.Završio bih samo sa jednom rečenicom, a to je – hvala Kraljevini Lesoto što je povukla priznanje lažne države Kosovo. Hvala.

Zahvaljujem.Narodni poslanik Stefan Srbljanović. Hvala gospodine Dačiću.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, poštovani gospodine ministre, najpre želim da vam čestitam na akciji hapšenja i razbijanja organizovanih kriminalnih grupa u Srbiji i da kažem da koliko budemo odlučni u ovoj borbi, toliko će Srbija biti bolja i uspešnija u narednom periodu.„Budi human kao što je Srbija bila 1885. godine.“ To je citat koji se dugo decenija nalazio u u zgradi, u holu zgrade međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi. Podsećam na jedan događaj sa kraja 19. veka, na jedan presedan koji je ne zabeležen u istoriji ratovanja i nije više nikada zabeležen od tada. Naime, radi se o o trenutku kada je prilikom rata sa Bugarskom Srbija na jedan da prekinula ratovanje i omogućila prelazak konvoja međunarodnoj Crvenog krsta kroz našu teritoriju u Bugarsku.Zašto sam počeo svoje izlaganje ovim citatom i ovom rečenicom? Zato što sam ubeđen da je migrantsku krizu, ako tako možemo nazvati, u Srbiji u prethodnih par godina obeležila humanost. Obeležila je humanost Srbije i srpskog naroda, a ono u šta sam posebno ubeđen jeste da je u genetskom kodu našeg naroda svakako altruizam, filantropija i humanost.Srbija se silom prilika, ni kriva, ni dužna, kao država koja se nalazi na ruti migranata koji su na putu ka zemljama EU i zapadne Evrope, našla u jednom problemu i uspela je da na adekvatan i dobar način odgovori na sve one izazove koji su se pred njom našli.Uspeli smo da budemo humani, uspeli smo u nečemu što nisu uspele ni neke neke države EU. Nismo zatvarali migrante, nismo ih prebijali, nismo bacali suzavac na njih, nismo podizali ograde, nismo podizali zidove. Omogućili smo tim ljudima da prođu kroz našu državu, da je iskoriste kao tranzitnu stanicu i tu se cela priča i završila.Da li je na tom putu bilo incidenata i problema? Svakako jeste, posebno u onim mestima koji su direktno na toj ruti, ali ono što je potrebno naglasiti što je jako bitno jeste da je država i njene institucije, da su na najbolji mogući način odgovorile na te situacija i da su u mnogome uspeli da zaštite naše stanovništvo i naše građane koji žive na tim područjima.S

pojedine grupe su pokušale da iskoriste celu ovu situaciju i da na neki nelegalan način profitiraju iz cele situacije tako što bi krijumčarili te migrante od od granice naše zemlje do izlaska iz naših granica.Upravo zbog toga i dolazimo do ovog sporazuma sa sa Republikom Severnom Makedonijom. Mi smo i u prethodnom periodu zaista imali jednu dobru saradnju sa Severnom Makedonijom, dokazujemo to i kroz program "mini šengen". Zaista poslali smo i osam hiljada doza vakcina Severnoj Makedoniji i to je zaista za svaku pohvalu, jer ko će kome priskočiti u pomoć ako neće najbliži komšija svom komšiji u nevolji?Ono takođe na šta bih podsetio jeste da smo pre par dana na Odboru za dijasporu i Srbe u regionu ugostili predstavnike srpskog naroda iz Makedonije i iz Albanije. Jedna od poruka koja je meni ostala u ostala u sećanju i koju bih istakao jeste da su se naši prijatelji i naši sunarodnici iz Makedonije i Albanije složili u tome da je položaj srpskog naroda u tim državama dobar onoliko koliko je država Srbija jaka. Istakli su i da u prethodnih par godina postoji tendencija popravljanja tog položaja, što znači da naša država sve više i više dobija na značaju kako u ovom delu Evrope i regionu, tako i na Balkanskom poluostrvu.Znači, kako dolazimo do te situacije da Srbija toliko može da brine i o svojim sunarodnicima i o svojim građanima? Pa podsetiću vas samo da je jedan od glavnih ciljeva ove Vlade, o čemu je pričala i premijerka Brnabić pre neki dan

da izaberu kojom će vakcinom da se vakcinišu.Zbog čega je to bitno? Pa nije tu pitanje samo zdravlja stanovništva, tu je u pitanju i ekonomski napredak ove zemlje, tu je u pitanju i društveni i privredni rast, tu su u pitanju i mnogi kilometri auto-puteva, železnica, pruga, bolnica, domova zdravlja. Podsetiću vas samo da smo za samo četiri meseca napravili dve potpuno nove kovid-bolnice u Kruševcu i u Beogradu. Sve je to pokazatelj koliko je Srbija jaka i koliko jača, a masovnom imunizacijom stanovništva dovešćemo sebe u situaciju da što pre izađemo iz ove krize i da se posvetimo još jačanju još jačanju i podizanju kapaciteta Srbije na svim nivoima.Država je pokazala odlučnost i u borbi protiv organizovanog kriminala i to je ono što će i dalje biti u vrhu liste prioriteta. Poslali smo jasnu poruku da je Srbija jaka i bezbedna zemlja u kojoj nema zaštićenih.I na kraju, gospodine ministre, samo bih želeo da kažem da će ovaj parlament i narodni poslanici u njemu uvek biti partner i saveznik u svakoj akciji koja je na dobrobit Republike Srbije i građana Republike Srbije. Imaćete našu iskrenu podršku za svaki potez koji će doprineti da Srbija bude bolja i uspešnija u budućnosti. Hvala.

Hvala, poštovani predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pre nego što kažem bilo šta novo ili nešto što nisu govorili moji prethodnici vezano za današnja dva sporazuma, moram da čestitam i izrazim zahvalnost svim bezbednosnim službama, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Savetu za nacionalnu bezbednost i svima koji su učestvovali u ovoj akciji i svima koji su radili na ovako teškom i zahtevnom zadatku, a znamo koliko je zahtevno i teško napraviti ovakav jedan rezultat i to je ono što vraća veru građanima Srbije i u državu i u našu zemlju i u Vladu Republike Srbije. Setimo se kada smo govorili prilikom formiranja Vlade i prilikom postavljanja ciljeva politike za naredni period, jedan od šest stubova i principa najvažnijih je bila borba protiv kriminala i korupcije i organizovane mafije.Ovo ste, ministre, pokazali da smo spremni da se suočimo sa najtežim izazovima, a svakako je borba protiv kriminala i korupcije jedan od najtežih. Pored svih ovih stvari koje su zadesile i neko od kolega reče da ne pamtimo u istoriji da smo imali teže izazove i trenutke i da na ovakav način se nosimo sa njima.Ono što je jako bitno i važno, građani Srbije i građani Mladenovca komentarišu da ne stanemo na ovome, da potpuno do kraja idemo svi zajedno i da vi znate da imate apsolutnu podršku svakog poslanika i ovog parlamenta i javnosti da do kraja demontiramo sve ono što je bilo velika pošast naše zemlje i našeg društva.Sada bih se kratko vratio samo da kažem za prvi sporazum vezan za saradnju za Kraljevinom Lesoto, pominjući kao malu zemlju, veliku zemlju, veliki broj stanovnika, mali broj stanovnika. To uopšte nije merilo. To je međunarodno priznata zemlja, članica Ujedinjenih nacija, koja je pokazala i hrabrost i pokazala koliko joj je stalo do međunarodnog prava, bez obzira, kaže, da li će imati određene pritiske, ne da li će imati, imaće sigurno, već ih je imala, ali za nju je bilo najvažnije da poštuje međunarodno pravo i rezolucije Ujedinjenih nacija.Zato što se tiče tog sporazuma velika zahvalnost što su povukli priznanje nezavisnosti tzv. republike Kosovo. Što se tiče Srbije, ovo je samo, rekao bih, mali znak i zahvalnosti i svega onoga što treba da uradimo za ono što je Lesoto uradio za nas.Što se tiče ovog drugog sporazuma vezano za migrante, kada se pomenu migranti, to kod nas da kažem posebno izaziva jednu emociju i ljudi prate i parlament i prate dešavanja i naše diskusije i govore i zvali su me već nekoliko njih sa molbom da vidimo i da porazgovaramo na tu temu, jer migrantska kriza jeste eskalirala 2015. godine, ali ona traje mnogo duže, tu je kolega potpuno u pravu. Od samog početka migrantske krize Mladenovac je nekako bio u fokusu, jer od prvog trenutka je postojala mogućnost da jedan od sabirnih centara za migrante bude u Mladenovcu, Maloj Vrbici, u gradu za koji mi volimo da kažemo – kapija Šumadije, kapija Beograda, jedina banja na teritoriji grada Beograda, sa Kosmajem, sa svim tim istorijskim i kulturnim znamenitostima. Ceo region kompletno, ne samo Mladenovac, već i Topola, Aranđelovac, nekako smo se borili da se ta stvar ne desi, a da budemo dobri domaćini i da budemo ono što je Srbija bila u ovoj migrantskoj krizi, humana i prema svim tim nesrećnim ljudima, ne zloupotrebljavajući njihovu nesreću.Zašto sada ovo govorim i zašto sam hteo to da kažem? To je zato što su neke neke političke stranke i poslanici iz prošlog saziva opozicioni pokušali da iskoriste i vodili kampanju upravo na migrantskoj krizi, sa temom da će u Mladenovac doći migranti, a da će se kompletan Mladenovac i taj region iseliti zbog svega toga što se dešava kod nas.Naravno da u tome nema nikakve istine, naravno da je to zloupotreba, kao što je bila zloupotreba i ove velike kovid pandemije u kojoj je Srbija pokazala kako se nosi sa velikim problemima i velikim nedaćama i mogu da kažem da smo, da ne ponavljam svoje kolege, ali da kažem da smo ubedljivo najbolje i u Evropi i u svetu izneli te dve velike, velike, rekao bih, i nesreće i tragedije.Nadam se da će što se tiče migranata ovaj sporazum sa Saveznom Republikom Makedonijom definisati jasno da ćemo tim sporazumom onemogućiti veliki dotok migranata u našu zemlju, jer da ne zaboravimo taj paradoks da nama migranti dolaze iz Evropske žele da odu u Evropsku uniju, a da sav teret i sve probleme, ne postavljajući ni žice ni barijere ni zidove, nosi Republika Srbija.Iskreno se nadam da ćemo ovim sporazumom samo još više poboljšati bezbednost naših građana, da ćemo omogućiti službama, i našim bezbednosnim službama i svim ljudima koji se bave ovim problemom, da potpuno drugačije i lakše rešavaju te probleme, a da ćemo jednom zauvek u ovom parlamentu, evo sada i javno, staviti tačku na to da jedan od tih centara bude u Maloj Vrbici, gde se nadamo da će nakon uvođenja služenja redovnog vojnog roka, za šta sam i ja, a vidim i većina građana i Mladenovca i Srbije, i da će Vrbica ponovo biti mesto za obuku i odbranu grada Beograda, kao što je to nekada bila, na ponos građana građana Mladenovca i građana Srbije.Naravno da nema dilema da li ću podržati u danu za glasanje sve ove sporazume, oni su apsolutno u interesu svih nas, pre svega u bezbednosti i životu naših građana. Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedniče Narodne skupštine, poštovano rukovodstvo Narodne skupštine, uvaženi ministre sa svojim saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, na današnjem Drugom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o dva jako bitna sporazuma. Ti sporazumi se tiču politike odbrane, politike bezbednosti, a to su sporazumi između Republike Srbije i Kraljevine Lesoto u oblasti odbrane i između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije u oblasti borbe, odnosno sprečavanja krijumčarenja migranata.Što se tiče Sporazuma sa Kraljevinom Lesoto moramo imati na umu da je ovo jedan tipski sporazum, tipski međunarodni ugovor. Lesoto je jedna prijateljska zemlja, jako nam je bliska, dosta nam je pomogla i u Interpolu, a takođe nam je pomogla jer je povukla priznanje nezavisnosti tzv. Kosova.Lesoto Kosova.Lesoto jeste udaljena zemlja, Lesoto jeste mala zemlja, može se reći da je ostrvo na kopnu, odnosno jedna enklava unutar Južnoafričke Republike, ali Lesoto je zemlja koja ima tradiciju, koja je međunarodno priznata u okvirima međunarodnog ili javnog prava i dobro je za Republiku Srbiju da razvija što bolje odnose sa Kraljevinom Lesoto, naravno i sa drugim zainteresovanim prijateljskim zemljama.Što se tiče konkretno ovog sporazuma, on se tiče pre svega vojno-tehničke saradnje, vojno-medicinske, ali i vojno-ekonomske saradnje, što je odličan podstrek za našu vojnu namensku industriju, za naše lekare koji su često u Africi na mirovnim misijama, koji su vrhunski priznati u svetu, jedni od najboljih u svom poslu. Naravno, moramo imati na umu da smo mi jedna vojno neutralna zemlja i da je naš cilj da sarađujemo i sa zemljama na zapadu i sa zemljama na istoku.Kada je borba protiv krijumčarenja migranata u pitanju, a koja se tiče ovog Sporazuma sa Republikom Severnom Makedonijom moramo imati na umu da smo mi već ostvarili jednu značajnu saradnju i značajnu policijsku saradnju i da već imamo nekoliko potpisanih sporazuma sa Republikom Severnom Makedonijom, naročito kada je u pitanju borba protiv krijumčarenja migranata ili kada je u pitanju organizovani kriminalitet ili neki drugi vidovi kriminaliteta, poput nasilničkog kriminaliteta.Sporazum sa Republikom Severnom Makedonijom nam omogućava da predupredimo svaki od vidova kriminaliteta. Područje Severne Makedonije jeste pogođeno migrantskom krizom i kada gledamo na karti ceo taj deo jugoistočnog Balkana, preko Grčke, Bugarske, Severne Makedonije, sve su to područja koja su, prosto našla su se pod udarom još od 2015. godine ilegalnih migracija. Često ti migranti prelaze preko granica Republike Srbije i idu dalje ka zapadnoj Evropi koja im je često krajnji cilj.Među cilj.Među tim migrantima šta je taj bezbednosni rizik? Šta je taj izazov? Među tim migrantima često su jako dobri ljudi, vredni ljudi, radni ljudi, često su to učeni ljudi intelektualci. Imamo primer sirijaca lekara koji su nekada studirali u Beogradu, sedamdesetih i osamdesetih godina. Opet, sa druge strane tu se mogu naći neki potencijalni teroristi. Setimo se samo Francuske, setimo se samo Austrije.Zato, da bismo razumeli taj fenomen terorizma najbolje je da konsultujemo najveće stručnjake, svetski priznate stručnjake za terorizam. Jedan od njih je svakako i Dragan Simeunović koji daje odličnu definiciju terorizma. Ona glasi – više dimenzionalni, politički fenomen savremeni terorizam se može teorijski najopštije odrediti kao složeni oblik organizovanog grupnog i ređe individualnog ili institucionalnog političkog nasilja obeležen ne samo zastrašujućim brahijalno fizičkim i psihološkim metodama, već i sofisticirano tehnološkim metodama političke borbe kojima se obično u vreme političkih i ekonomskih kriza, a retko i u uslovima ostvarene ekonomske i političke stabilnosti jednog društva sistematski pokušavaju ostvariti veliki ciljevi na morbidno spektakularan način, a ne primereno datim uslovima, pre svega u društvenoj situaciji istorijskih mogućnostima onih koji ga kao političku strategiju i upražnjavaju.Taj društveno ugrožavajući opus opus tog terorizma, tog savremenog političkog problema obuhvata i pretnju silom u okviru intenzivne psihološke propagandne delatnosti, zloupotrebu interneta u terorističke svrhe, otmice, ucene, psihofizičko zlostavljanje, odnosno torturu, atentate, sabotaže, diverzije, samoubilačke napade, pojedinačna i masovna politička ubistva i intenciju ispoljavanja ređe nad stvarnih i potencijalnim političkim protivnicima, a češće nad predstavnicima sistema i nevinim žrtvama. Kao vid individualnog, ne legitimnog, nelegalnog i ne institucionalnog nasilja savremeni terorizam je uvek okrenut protiv neke države. Upravo iz ove obimne ali i ozbiljne definicije Dragana Simeunovića, našeg najvećeg stručnjaka za terorizam, možemo da izvučemo strah kao osnovni element terorizma. Takođe i u njegovom latinskom nazivu, odnosno korenu – teror, terorist.A za izvršenje tih krivičnih dela terorističkih akata ali i vršenja terorističkih aktivnosti da bi se izvršila teroristička krivična dela mi možemo da razumemo to da jedna mala grupa ljudi može da izvrši takve akte. To bi se u našem narodu reklo, traženje igle u plastu sena. Zato su bitni ovi sporazumi, zato je bitno da naše službe bezbednosti, da naša država sarađuje i sa zemljama u regionu po pitanju bezbednosti i sa Interpolom i sa Fronteskom i sa EU i sa mnogim i sa mnogim drugim svetskim silama. Upravo se u ovome ogleda značaj svih ovih sporazuma jedne mudre politike Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije.Aleksandar Vučić na najodgovorniji mogući način vodi ovakvu politiku. Setimo se kako su neki predstavnici određenih ekstremno desnih, ekstremnim levih organizacija ranije komentarisali ovu migrantsku krizu. Setimo se samo kako onaj fašista, onaj najodvratniji fašista Boško Obradović komentarisao migrante, šta je on za njih govorio sve. Setimo se samo onog njegovog famoznog eksperimenta kada je mešao tečnost odnosno vodu sa nekom crnom tečnošću. On je na taj način pokušao da ne fašistički nego nacističkim metodama

razliku od svih njih Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, oprezno postupaju sa svim migrantima, štiteći naše građane i poštujući ljudska prava tih migranata. Mi poštujemo sve evropske deklaracije i konvencije i konvencije i deklaracije UN kada su u pitanju ljudska prava. To je odgovorna, ozbiljna politika.Hteo

na hapšenju Veljka Belivuka, tzv. Velje Nevolje i njegove organizovane kriminalne grupe, odnosno bande jer smo na taj način pokazali da smo mi u potpunosti rešeni da se obračunamo sa organizovanim kriminalitetom u našoj zemlji. Ali kao stručnjak za bezbednost moram da primetim jednu stvar, ovde se ne radi samo o organizovanoj kriminalnoj grupi Velje Nevolje.Smatram da je to kriminalna organizacija. To je jako bitno, jer kriminalne organizacije su često onaj viši i opasniji stupanj, one su složenije i imaju ozbiljnije političke ciljeve koji se često kose sa terorizmom. Zamislite samo da vi kod te jedne organizovane kriminalne grupe pronađete snajper i to ne samo jedan snajper nego više snajpera od kojih je jedan snajper koji može da probije oklope.Znači, takvog kalibra, takve proizvodnje da on može da probije oklop, da može da probije pancir, vozilo ili zid. Šta će to nekoj običnoj organizovanoj kriminalnoj grupi ili nekim sitnim dilerima droge? Kome je namenjen taj snajper? Kako se vrše atentati? Jasno je, preko snajpera. Snajperi se koriste za atentate.

se samo kako su neke opskurne novine, kako su crtale razne karikature gde su našem predsedniku stavljale metu na čelo, metu na grudi, a druge strane je bio uperen snajper. Poruka je jasna. Ovde je jasno ko je bio meta. Ovde je sve jasno.Zato predsedniče, Aleksandar Vučiću, vi imate podršku svih nas. Ceo narod Srbije je uz vas, i siguran sam da ćete, ne samo maljem, kao što ste najavili, nego ćete u potpunosti zgaziti sve organizovane kriminalne grupe i kriminalne organizacije u ovoj zemlji. Živela Srbija!

Zahvaljujem.Poštovani predsedniče Skupštine, poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na samom početku, ako mi dozvolite, ja bih podsetio koje su to države koje su povukle priznanje nezavisnosti

Madagaskar, Solomonska ostrva, Surinam, Granada, Unija komora, Burundi, Komonvelt, Dominikana, Sao Tome i Principe, Liberija, Gvineja Bisao, Papua Nova Gvineja i Kraljevina Lesoto.Namerno Lesoto.Namerno sam Kraljevinu Lesoto nabrojao kao poslednju, ali ona nije bila poslednja država koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova, ona je to učinila još 2018. godine.Dobri odnosi Srbije sa Kraljevinom Lesoto koje danas imamo i danas se odnosni na današnji Predlog zakona, odnosno Sporazuma koji je danas pred nama narodnim poslanicima, a tiče se Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane. Obnavljanje dobrih odnosa

i ona je 2018. godine, povukla apsolutno sve odluke koje mogu da se tumače tako da su priznale nezavisnost Kosova.

Prvenstveni cilj ovog zakona je Sporazum, znači saradnja u oblasti odbrane, vojno-ekonomske saradnje, naučno-tehničke saradnje, vojnog obrazovanja, vojne medicine i veterine, kao i u drugim oblastima.Inače, Kraljevina Lesoto, kako smo i čuli nalazi se na samom jugu afričkog kontinenta, broji oko dva miliona stanovnika, ona je bila Engleska kolonija do 1966. godine, službeni jezik je pored maternjeg jezika i engleski jezik.Sledeći Predlog zakona je zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata.Pojedina

se nalaze na takvom geografskom položaju da predstavljamo vrata ka Evropi za migrante.Mi pokazujemo, na primeru migrantske krize,

Na svako ugrožavanje bezbednosti naših građana, država mora da reaguje.Srbija i Severna Makedonija imaju odlične odnose. Ovaj Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranta će našu saradnju učiniti još boljom. Cilj ovog sporazuma je da se poveća bezbednost naših građana.Republika Srbija sa Severnom Makedonijom do sada ima zaključen veći broj međunarodnih sporazuma, takođe, ima odličnu policijsku saradnju i razmenu informacija.

i u inostranstvu, i svuda gde se pominje naše ime. Ona je potpisnica sve više međunarodnih sporazuma sa različitim državama.

Slovačke Republike, Ivana Korčoka, gde je izrazio zahvalnost što Slovačka, kao članica EU je istrajala u stavu postojanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, nepriznavanjem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.Saradnja među državama je sve veća, kako ekonomski, tako i u svim drugim oblastima, a jedna od njih je to da Slovačka pomaže Srbiji na putu da Srbija postane član EU.Gospodine

Služe se i time, čak, da tuže pokojnika koji je Srbin bio i da taj neki Albanac kaže da u tom nekom vremenskom periodu, dok je ovaj bio živ, da je kupio od njega neku određenu imovinu, a da nije preneo na sebe, nalaze dva svedoka isto Albanca, oni svedoče u korist, a mrtvom čoveku dodeljuje se zastupnik. Naravno, to prelazi u ruku šiptara, prelazi u ruku Albanca,

da apelujemo na međunarodnu zajednicu, da se ovakve stvari ne čine Srbima, da se ovakvo nešto ne dešava, jer je očigledna njihova namera.Na samom kraju želeo bih, gospodine ministre, da podržim i da dam apsolutnu podršku našem predsedniku Aleksandru Vučiću, vama i svim i svim državnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala, jer niko nema pravo da ugrožava bezbednost građana Srbije, niko nema prava da ugrožava bezbednost našeg predsednika, njegove porodice i svih porodica koje žive u Srbiji. Hvala vam.

ja ću u svojoj diskusiji danas da se referišem na samo jedan od ova dva sporazuma, pošto je tema svakako preširoka, pa će i ovo vreme biti dovoljno da kažem nešto o ovom sporazumu, a što nisu možda do sada rekle moje uvažene kolege.Ali, prvo da idemo od samog početka, s obzirom da je fokus otišao nekako samo na migrante i da se podsetimo da je ovo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.Trgovina ljudima.Trgovina ljudima kao oblik borbe protiv kriminala je mnogo širi termin od borbe protiv trgovine migrantima i svega onoga što se dešava, pogotovo što je u ovom sporazumu definisano da je akcentirano pitanje najviše borbe protiv trgovine decom. Iz tog razloga ovaj sporazum i saradnja između dve suverene države u ovom smislu reči je mnogo značajnija, a ovi konkretni oblici sporazuma koji su viši nivo saradnje koja je i do sada postojala imaju institucionalnu snagu, pošto imamo i definisane uloge samih sporazuma. I to je ono što je glavni benefit ovog sporazuma, kao i unapređenje ukupne saradnje između Severne Makedonije i Republike Srbije.Na Srbije.Na samom početku, ono što je i sam ministar Vulin rekao, treba da razgraničimo, ako se već fokusiramo na ovu temu, na dva termina - trebamo razlikovati izbeglice od migranata.Republika Srbija je, nažalost, u proteklih 20-30 godina postala druga kuća za brojne izbeglice sa prostora bivše Jugoslavije i te izbeglice kako su se nekad zvale više nisu izbeglice u Republici Srbiji, već su državljani Republike Srbije koji ostvaruju sva moguća prava i sve druge benefite koje svaki drugi državljanin Republike Srbije ostvaruje.Ono što je pitanje problematike migranata je u svakom slučaju nešto, takođe, po čemu se Republika Srbija izdignula izdignula iznad regiona i pokazala jedno i ljudsko lice, ali i osećaj sigurnosti, državotvornosti, jakih institucija, da neko ko bi pokušao zloupotrebiti prolazno domaćinstvo za ljude koji imaju tako tešku sudbinu a koje danas nazivamo migrantima da ne može da se šali sa institucijama, da ne može da radi bilo šta na prostoru Republike Srbije. Naše institucije, prvenstveno Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i Ministarstvo odbrane koje ste vi, gospodine Vulin, takođe vodili i imali puno obaveza po ovom pitanju, jer je vrlo specifična ta uloga – vi morate biti humani i želite da budete humani, ali morate da štitite svoje građane, svoju imovinu, svoje institucije i ne smete dati nikome pardona.Upravo iz tog razloga želim sad na ovom mestu da demantujem sve one nazovi pokrete i ludila koja su u Srbiji u javnom prostoru ovde postojala, da će migranti širom Srbije, pogotovo na prostorima koji su pasivni, koji su zbog urbanizacije, zbog drugih stvari, prosto su se desile tako, da ljudi gravitiraju prema većim gradovima, mnogi su otišli u inostranstvo, da će te krajeve upravo da nasele migranti i da će ovde brojna državljanstva da ti migranti dobiju i da praktično, kako su to, ja ne znam ni kako bih nazvao ali evo, reći

ministar sigurno može na to odgovoriti, a ja mislim da nemamo ni desetinu takvih primera da je neko od tih ljudi koji su možda ranije došli a koji dolaze, recimo, sa područja Sirije, s obzirom da je bivša Jugoslavija uvek imala dobru saradnju recimo sa Sirijom, koliko ima državljana koji su zadnjih evo 10 godina od kada smo u ovoj prošloj deceniji veći deo te prošle decenije smo mi bili na vlasti i nosimo neku odgovornost, da vidimo koliko je tih državljanstava bilo? Ja mislim da je bila možda desetina.I da razbijemo sve te iluzije, znači, niko se ne naseljava, nikakvi planovi ne postoje. Postoji humano lice Srbije koje ima potrebu za te ljude, s obzirom da smo mi imali loše sudbine ovde, da odgovorimo ljudski. Ali, nećemo da budemo, kako je rekao ministar, parking za migrante i nećemo ovde da budemo kusur EU u onom smislu reči da se ovde neko sa nama poigrava.Prema tome, ozbiljnost institucija, odgovornost, sigurnost za građane, ali poštovanje međunarodnih obaveza, saradnja sa zemljama u regionu, u ovom slučaju sa Severnom Makedonijom. Kad smo već kod Severne Makedonije, jako sam zadovoljan, s obzirom da svi mi imamo sigurno i prijatelje i rodbinu u Severnoj Makedoniji, pogotovo dosta Srba, bogu hvala, živi u Severnoj Makedoniji, što je ta saradnja i srpsko pitanje u Severnoj Makedoniji sve bolje i bolje stoji u odnosu na neki protekli vremenski period.Podsetiću sve građane Republike Srbije i regiona da je upravo predsednik Republike Srbije pokrovitelj i neko ko na neki način stoji iza te ideje i tog projekta, Srpskog kulturnog centra u Skoplju. Takođe, sporazumi koji su postojali ovde ranije i koji idu u pravcu toga da to više nije pitanje samo srpskih škola, već da je to izborni predmet sada, srpski jezik, u svakoj školi u Makedoniji, su upravo proaktivnost naših institucija u onom smislu reči da Srbi u Severnoj Makedoniji ne budu asimilirani u većinsku zajednicu.Srbi koji žive u Severnoj Makedoniji u svakom slučaju imaju svoj identitet, imaju svoje mesto, kao što i svaki Makedonac koji dolazi na prostor Republike Srbije ili živi ovde ili nešto radi ima posebno mesto u srcu svakog Srbina, sa svojim identitetom, sa svojom kulturom i sa svim ostalim.U Severnoj Makedoniji je u toku popis. Srpska zajednica, Republika Srbija ali treba značajnije još da se pomogne u svakom smislu reči, da asimilacija koja je prisutna, nažalost, i u Severnoj Makedoniji, u ovom važnom institucionalnom momentu a to je momenat popisa stanovništva, da podršku srpskoj zajednici da bi srpsko pitanje u Severnoj Makedoniji dobilo onu podršku koja je potrebna i od svoje matične države, a to je Republika Srbija. U to ime, živela Srbija i svako dobro.

nalaze pred nama su jako važna i mislim da je pre svega ministar Vulin u svom uvodnom obraćanju istakao suštinu i šta oni predstavljaju za nas kao zemlju i smatram da su nakon njega i ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa do detalja objasnili, kao i sad, nakon već skoro četiri ili pet sati rasprave, mislim da smo prošli kroz sve detalje ovog sporazuma.Ja ću kao narodni poslanik da ću, naravno, podržati ove sporazume i da ću u danu za glasanje glasati za njih, ali gospodine Vulin, ja želim vaše prisustvo da iskoristim i za neke teme koje su od presudnog značaja za Republiku Srbiju i koje se dešavaju danas i ovih dana i koje su aktuelne, a o kojima mi pričamo već nedeljama, mesecima unazad, pa bogami i godinama, a te teme se tiču bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.Slažem je sporazum sa Severnom Makedonijom a tiče se trgovine migrantima i njihovim životima, zloupotrebama koje se dešavaju, jako bitna tema, ali ona je bitna ne samo zbog toga što mi regulišemo i taj deo i trudimo se da svakom obezbedimo osnovna prava, već je bitan i zbog toga što su i ovu temu mnoge stranke ili pojedinci koji predstavljaju bivši režim a danas su deo nekakve opozicije koristili za sitno politikanstvo i prikupljanje nekih jeftinih političkih poena.Ja samo želim da sa ovog mesta jasno kažem svima da sve što predstavlja jeftinu demagogiju, pokušaj da se bilo šta što je dobro za našu zemlju iskrene i izokrene na ruglo, neće proći kod građana Srbije, koji jasno te stvari prepoznaju i vide i na svakim izborima im pokažu da takvu politiku ne žele i nikada više neće podržati.Iz prostog razloga što ljudi koje danas predstavlja Dragan Đilas, kao deo opozicije, kada su bili u prilici nešto da urade za građane Srbije ništa nisu uradili, već su uradili jedino za sebe, sebi bliske ljude i za svoje

u Osnovnoj školi „Janko Veselinović“. Igrom slučaja, to je osnovna škola u koju sam ja išao, kraj u kome ja živim i na žalost kada se desio taj incident mnogi su požurili, pohrlili da i to zloupotrebe i povežu sa aktuelnim dešavanjima od tih dana. Hvala vam što ste to brzo, ako ćemo to tako definisati, i razrešili i na taj način umirili pre svega roditelje koji su se jako potresli, jer u tom kraju takvih incidenata nije bilo i taj kraj važi za jedan mirniji kraj, a ta škola za jednu od boljih na Voždovcu.Što se tiče druge stvari, gospodine Vulin, ja moram da kažem da ste bili ažurni, jer sam vam ja čini mi se krajem prošle godine uputio, kao narodni poslanik i pitanje i obaveštenje, a tiče se bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice, i vi ste meni u ekspresnom roku odgovorili.Nisam ni slutio da ćemo svega mesec dana kasnije, ali nema ni mesec dana nakon toga, jer je vaš odgovor od 12. januara, imati već situaciju na delu i da ćemo sve ono o čemu je pričao predsednik Aleksandar Vučić, a tiče se obračuna sa mafijom kao jednim od osnovnih prioriteta nove Vlade Srbije imati konkretne rezultate.Sve ono što se dešavalo protekle nedelje podsetilo je sve nas da niko nije jači od države, niko nije jači od bezbednosti građana Srbije, da je to za Vladu Srbije, ali pre svega predsednika Aleksandra Vučića, prioritet broj jedan i da o tome moramo da vodimo računa na svakom mestu i u svakom trenutku.Međutim, trenutku.Međutim, ono što mene posebno zabrinjava, a neke od mojih prethodnih kolega, govornika, narodnih poslanika su na to skretale pažnju, jeste relativizacija pretnji u kojoj se nalaze predsednik Aleksandar Vučić i njegova porodica i iz ove sale, ali i na mnogim konferencijama, saopštenjima, izjavama za medije mi smo upozoravali da niko ne sme da olako shvati kada na nekim društvenim mrežama ljudi pozivaju na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića.Niko ne može olako da shvati kada pojedini mediji koketiraju i provociraju sa takvim jasnim aluzijama da je za predsednika Aleksandra Vučića Vučića potrebno i dovoljno uperiti snajper i da će na taj način biti sve rešeno. Ja sam juče iskoristio priliku da diskutujem o tome i ja sam taj dnevni list tj. taj nedeljnik pokazao, ali kako ste vi danas tu verujem da ste možda stručniji od mene sigurno, a tiče se ovog snajpera. Dakle ne tako davno 2019. godine u novembru, jedan nedeljnik je na svojoj naslovnoj strani imao crni snajper uperen u predsednika Aleksandra Vučića.Ja nisam stručnjak za oružje, ja ne znam da li je to ista puška ili slična onoj koja je nađena tokom hapšenja i razbijanja ove kriminalne grupe, ali ispostavlja se da sve ono na šta smo upozoravali tada nije bilo slučajno i da je bilo elemenata da se svi zapitamo da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bezbedan i da li je bezbedna njegova porodica, da li je bezbedna i Milica, i Danilo, a da li je bezbedan i Vukan koji ima čini mi se tri i po godine, a na čije su ubistvo ne tako retko pozivali na društvenim mrežama.Radi istine koliko su daleko otišli u tim svojim pretnjama i koliko su drski pokazuje i karikatura koja je juče objavljena, takođe u jednom mediju koji je pod direktnom upravom Dragana Đilasa, gde je opet jedan snajper uperen u predsednika Aleksandra Vučića.Ako, ništa drugo ovo je gruba provokacija i u najmanju ruku neukusno šaljenje sa temom kada se država obračunava sa mafijom, kada se pronalazi snajper, ovako provocirati u najmanju ruku je, ajde ajde to ćemo definisati tako, ne profesionalno. Imao bih ja još mnogo toga da kažem na tu temu, ali zadržaću se na ovim pristojnim terminima, ali svakom građaninu Srbije je jasno da je ovo otvoreni poziv da se taj snajper i upotrebi.Uzimajući upotrebi.Uzimajući u obzir da je ostalo još svega dva minuta, završavaću polako da sve ovo o čemu mi pričamo danas nije slučajno i sinoć je u centralu naše stranke došao poziv, telefonom upućen, gde se pretilo predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovom sinu Danilu Vučiću i zameniku gradonačelnika Beograda, Goranu Vesiću.Dakle, atmosfera koju stvara Dragan Đilas sa svojim medijima u svojoj bolesnoj želji da se dočepa vlasti, da se vrati na vlast i da nastavi sa svojim bogaćenjem, dovela je do toga da Aleksandar Vučić i njegova porodica postanu legitimna meta i to je apsolutno nedopustivo.Poslednje nedopustivo.Poslednje izjave koje daju i on i „ljotićevac“ Boško Obradović, kao i Marinika Tepić koja je insistirala da Srbija postane genocidan narod pokazuju nam da je njima sada cilj da Aleksandra Vučića i njegovu porodicu dovedu u istu vezu sa mafijom kako bi danas-sutra, ne daj Bože, ukoliko im se nešto desi, narod pomislio „pa dobro, to su i zaslužili jer su bili deo te mafije“. E pa nisu, za razliku od mnogih koji danas čine deo opozicije, nikakve veze sa mafijom nisu imali niti će ikada imati.Samo želim vama, gospodine Vulin, da poručim i sa time završavam, istrajte u ovoj borbi koju ste započeli na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, jer od bezbednije, bolje i lepše Srbije nema časnijeg zadatka stvarati za nas, za generacije koje dolaze.Hvala vam i živela Srbija. Hvala